Izvješća ste primili na sjednici. Državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Tatijana Vučetić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite.

Ovim zakonom domaće zakonodavstvo u cijelosti se usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije u pogledu pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. Predloženi zakon stupio bi na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, a također je predloženo donošenje zakona po hitnom postupku jer za to za to postoje osobito opravdani državni razlozi. Prvenstveno ovim zakonom su implementirane odredbe okvirne odluke Vijeća Europe 584 iz 2002. godine od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupku predaje između država članica radi čega je kao još jedno od mjerila za zatvaranje pristupnih pregovora sa Europskom unijom u poglavlju 24. izmijenjen i članak 9. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske. Zakonom su implementirane i ostale okvirne odluke kojima između država članica Europske unije uređena pravosudna suradnja u kaznenim stvarima i to: Ookvirna odluka o izvršenju naloga za osiguranje imovine i dokaza u Europskoj uniji, Okvirna odluka Vijeća o primjeni načela uzajamnog priznanja novčanih kazni, Okvirna odluka Vijeća o primjeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje, Okvirna odluka Vijeća o primjeni načela uzajamnog priznavanja presude u kaznenim stvarima kojima se izriče kazna zatvora ili mjere koje uključuje oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u odluka Vijeća o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda i Odluka s ciljem nadzora probacijskih mjera i alternativnih sankcija, Okvirna odluka Vijeća o Europskom nalogu za pribavljanje predmeta, dokumenata i podataka za korištenje u kaznenom postupku, Okvirna odluka Vijeća o izmjenama i dopuna okvirnih odluka radi jačanja postupovnih prava osoba i promicanja primjene načela uzajamnog priznanja odluka donesenih povodom suđenja u odsutnosti. Budući da se u sustavu kazneno-pravne suradnje između država članica Europske unije koncepcijski temelji na pretpostavkama koje značajno odudaraju od tradicionalnog sistema međunarodne pravne pomoći u odnosu na navedene okvirne odluke usklađivanje hrvatskog zakonodavstva provedeno je posebice s obzirom na uređenje sljedećih instituta upravni sustav. Zakonska osnova predaje hrvatskih državljana sukladno uvjetima propisanim okvirnom odlukom 584. od 13. lipnja 2002. godine Europski uhidbeni nalog. Načelo uzajamnog priznanja, te pojednostavljeni postupci priznanja i izvršenja instrumenata pravosudne suradnje strogo definirani rokovi za postupanju, ograničavanju razloga za odbijanje priznanja strane sudske odluke, potpuna afirmacija pravosudnih tijela u postupku priznanja stranih sudskih odluka dok je uloga tijela izvršne vlasti svedena na minimum i vezana je kod većine instrumenata uz pružanje administrativne podrške i olakšanja pravosudne suradnje. Neposredna komunikacija pravosudnih tijela i katalog kaznenih djela u odnosu na koji ne dolazi do primjene načela obostrane kažnjivosti. Radi se o popisu od 32 kaznena djela u pogledu kojih se nadležno pravosudno tijelo države izvršenja ne može pozivati na činjenicu da ona nisu propisana kao kaznena djela u domaćem zakonodavstvu. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za Europske integracije? Otvaram raspravu. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, gospodin Josip Salapić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru. Pred nama je Prijedlog zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Predloženi zakon rezultat je ustavnih promjena koje smo nedavno izglasali ovdje u Hrvatskom saboru, posebice članak 9. stavak 2. novoga Ustava Republike Hrvatske, te je i posljedica otvaranja i zaključenja poglavlja 24. koji se tiče završetka postupka pregovaranja u području pravosuđa. Navedeni prijedlog zakona koji je pred nama isključuje onu do sada uvriježenu tradicionalnu međunarodnu pravnu pomoć u Republici Hrvatskoj, tzv. malu međunarodnu pravnu pomoć kada se kada se Republika Hrvatska udovoljavala zahtjevima država moliteljica na način da se tražio reciprocitet. Dakle, kada bi Republika Hrvatska tražila isto izručenje državljanina ili međunarodnu pravnu pomoć gledalo se da li država moliteljica bi isti zahtjev ispunila Republici hrvatskoj. Prijedlog zakona koji je pred nama prije svega usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom u pogledu Europskog uhidbenog naloga i u postupcima predaje između država članicama Europske unije. U odnosu na navedene okvirne odluke u pravni sustav Republike Hrvatske uvodi se zakonska osnova predaje hrvatskih državljana sukladno uvjetima propisanima okvirnom odlukom iz 2002. godine od 13. lipnja 2002., te te uvodi se načelo uzajamnog priznanja, te pojednostavljeni postupci priznanja i izvršenja instrumenata pravosudne suradnje između država članica Europske unije. Uvodi se neposredna komunikacija pravosudnih tijela, te se uvodi lista kaznenih djela u odnosu na koje ne dolaze do primjene načela obostrane kažnjivosti. Ta lista kaznenih djela ima predviđena 32 kaznena djela za koje se ne vrši postupak provjere da li je isto djelo kažnjivo u državi članici Europske unije. Posebice je važno naglasiti da će ovaj prijedlog zakona stupiti na snagu onoga dana kada Republika Hrvatska postane punopravna članica Pored Europskog uhidbenoga naloga u pravni sustav Republike Hrvatske potrebno je implementirati i sljedeće okvirne odluke Vijeća, a to su: Okvirna odluka Vijeća od 22. srpnja 2003. godine o izvršenju naloga za osiguranje imovine i dokaza u Europskoj uniji, Okvirna odluka Vijeća od 24. veljače 2004. godine o primjeni načela uzajamnog priznavanja novčanih kazni, Okvirna odluka Vijeća od 6. listopada 2006. godine o primjeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje, Okvirna odluka Vijeća od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode sa ciljem njihova izvršenja u Europskoj uniji, Okvirna odluka Vijeća od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda i uvjetnih odluka sa ciljem nadzora uvjetnih mjera i alternativnih sankcija, Okvirna odluka Vijeća o europskim nalozima za pribavljanje predmeta, dokumentacije podataka za izvršenje u kaznenim postupcima, te Okvirna odluka Vijeća od 26. veljače 2009. godine o izmjenama i dopunama

a predmetno načelo polazi od visoke razine povjerenja između pravosudnih tijela Republike Hrvatske i članica Europske unije, na način da pravosudna tijela po ovom prijedlogu zakona sada neposredno komuniciraju, da je uloga izvršnih vlasti, tj. uloga Ministarstva pravosuđa Republici Hrvatskoj samo u obliku koordinatora Hrvatske i u koje su počinile kaznena djela bilo na području Republike Hrvatske, bilo na području bilo koje od članica Europske unije. Navedeni zakon je osiguran dakle ustavnim promjenama Republike Hrvatske, kada Republika Hrvatska vjerujemo vrlo skoro postane članica Europske unije ispunit će se svi uvjeti za ispunjenje uhidbenoga naloga i svih okvirnih odluka vijeća Europske unije, koje su predložene po ovome prijedlogu zakona. Klub Hrvatske demokratske zajednice pozdravlja ovaj zakon, ovaj zakon je nužan kada naša zemlja postane članica Europske unije, izbjeći će se nepovjerenje u hrvatsko pravosuđe, izbjeći će se ona mala međunarodna pravna pomoć koja je odugovlačila izručenje i kažnjavanje osoba koje su počinile kaznena djela, i vrlo je važno da se u ovome katalogu kaznenih djela su nabrojana sva ona kaznena djela koja su koja su predviđena europskim uhidbenim nalogom i predloženom konvencijom, gdje se izbjegava taj postupak provjere, a to su recimo pripadanje zločinačkoj organizaciji, terorizam, trgovanje ljudima, korupcija, nedopuštena trgovina oružjem, pranje novca, krivotvorenje valuta, računalni kriminalitet, prijevare, reketarenje, iznuda, krivotvorenje i piratstvo proizvoda, itd., da sada ne čitam sva ova 32 djela čime će se ubrzati kažnjavanje, izručenje, i skratiti taj pravni postupak izručenja osoba koje su počinile kaznena djela.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama je jedan od onih zakona koje smo očekivali odmah nakon usvajanja izmjena i dopuna hrvatskoga Ustava. Naime na našemu putu prema punopravnome članstvu u Europskoj uniji susrećemo čitav niz novih standarda, kako u formuliranju pranoga sustava, sustava koji je temelj za funkcioniranje pravne države, tako i ustanovljenju novih standarda u čitavom nizu elemenata naše pravosudne prakse. Jedan od vrlo važnih instituta koji spada u okvir koji nazivamo pravosudnom suradnjom u kaznenim stvarima svakako je europski uhidbeni nalog koji je jedan od glavnih elemenata koji se ovim zakonom uređuje, i moramo biti svjesni da ovaj zakon nije izravno povezan sa interesima drugih zemalja koliko sa vlastitim interesima Republike Hrvatske. Naime moramo biti svjesni da u suvremenome svijetu ni jedna država, pa tako ni Republika Hrvatska nije i ne može biti otok kojega je moguće izolirati od izvršenja kaznenih djela koja svoje tragove, puteve i repove neće imati i u drugim zemljama. Mi smo naprosto i na takvome prostoru gdje je zbog čitavoga niza razloga, od rizika kojima smo izloženi zbog prometne pozicije, ali jednako tako i svih onih izazova tranzicijske ekonomije, svih izazova političkoga okruženja također i recidiva Domovinskoga rata, dakle tu smo definitivno jedna od država koja je dobar cilj ili meta za mnoge počinitelje međunarodno profiliranih oblika kaznenih djela. S druge strane, opće načelo reciprociteta u državama Europske unije jedno je od temeljnih načina funkcioniranja kako bi se Europska unija stvorila kao prostor sigurnosti, a ne kao rascjepkani prostor pojedinačnoga utočišta za one koji misle da prekograničnim kriminalom mogu zapravo postići nekakvu korist za sebe, štetu za svoju zemlju, a onda pronaći utočište negdje drugdje. Naše iskustvo, osobito proteklih godina kada smo se našli na putu i na, kao meta međunarodnog organiziranoga kriminala, govori u prilog našoj potrebi da harmoniziramo svoj pravni sustav i u ovome smislu, ali jednako tako moramo biti svjesni da mnogi počinitelji kaznenih djela koji su zapravo na čudan način, možda uz političko mentorstvo, a možda i isključivo uz korupcijske alate došli do hrvatskih putovnica, operiraju na način koji zapravo predstavlja teško počinjenje kaznenih djela u drugim zemljama i na taj način dovode Republiku Hrvatsku nerijetko na naslovnice ili na stup srama, u crnim kronikama medija, u drugim državama, a kad se to već dogodi tek onda doznajemo da ti ljudi uopće imaju ikakve veze sa hrvatskim državljanstvom. Jednako tako i mi smo zainteresirani da Republika Hrvatska baš zbog svog tranzicijskog profila, iskustva, i u mnogim stvarima nedorečenim elementima pravne države ne bude prostor za divljanje ili operiranje kriminalaca iz drugih zemalja, a da se onda pronalaženjem utočišta u nekoj trećoj zemlji onemogući njihovo sankcioniranje. U svakome slučaju svaka naša iskustva, naš ranjivi položaj geostrateški, naša prometna pozicija, sve to ide u prilog podizanju standarda međunarodne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, ali i s drugim članicama s kojima to reguliramo, osobito u zadnje vrijeme i bilateralnim sporazumima. Ovo jest zakon iz tzv. europskoga paketa, i jedan je od bitnih uvjeta, toliko bitnih da ga je valjalo i trebalo unijeti i u Ustav Republike Hrvatske i u tome smislu mislimo da je ova materija zasad dobro uređena, da certifikat kojega su potpisala dva državna tajnika iz Ministarstva pravosuđa, sadašnji ministar, donedavni državni tajnik, isto tako iz Ministarstva vanjskih poslova, pruža određenu garanciju i za nadati nam se je da se ovaj zakon neće vraćati na doradu, odnosno da su timovi u obadva ministarstva svoj posao odradili kako treba, za razliku od nekih iskustava koje smo imali sa nekim prijašnjim propisima, gdje su nam se vraćali i po tri ili četiri puta zbog toga što je netko nekim sitnim marifetlukom pokušao a conto nezarumijućeg prijevoda ili neke formulacije koja nije bila zapravo Europska pravna stečevina izmuljati neku posebnu pravnu rupu u našem vlastitom zakonodavstvu. Iskreno nadajući se da ovaj obiman Zakonski tekst ne boluje od ni jednoga od ovih problema Klub HSN-a i HSU-a u tome smislu daje podršku i poduprijet će donošenje ovog Zakona. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt? Nema potrebe. Zaključujem raspravu. **Bebić, sljedeću točku